Hvala vam. Dobro jutro poštovane kolegice i kolege, ustvari samo kolege koliko vidim. Samo sekundu kolega Dobrović. Danas nastavljamo s radom. Prva nam je točka: - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/1021 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 925; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172., 204., 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno čl. 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Sada izvolite kolega Dobrović. Pretpostavljam da je zahtjev za stanku. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Dakle, ja bih htio skrenuti iz Kluba MOST-a Nezavisnih lista pažnju na činjenicu na što se svodi današnja politika zaštite okoliša. Dakle mi ovdje ćemo raspravljati i prenašanju dakle obveza iz EU. Danas kada bi situacija zahtijevala nešto posve drugo, posve drugo, a to bi značilo stavljanje politike zaštite okoliša, stavljanje svih raspoloživih sredstava u funkciju i trenutka u pogledu gospodarske krize i trenutka u pogledu svih neispunjenih obveza, međutim, to se ne čini nego se ovdje ispravljaju zakonski akti, a potiho se financiraju kojekakvi projekti koji su čiste klijentelističke prirode, tipa Centar za gospodarenje otpadom, koji svi vrijede po pola milijarde kuna, bez obzira na to što oni sami po sebi ne mogu ispuniti zadaće koje mi imamo dakle, i pred sobom i pred našoj budućnošću, a da ne govorim i one koje smo preuzeli. Stoga bih ja skrenuo javnosti pažnju na činjenicu da se Hrvatska doista vodi na jedan sluganski način i u politici zaštite okoliša, da se svi ovi novci koji postoje na raspolaganju ne stavljaju u funkciju recimo iskorištenja sveg potencijala biorazgradivog otpada koji u Hrvatskoj postoji, koji bi se po hitnim postupcima mogao izraditi cijela jedna mreža, povezati sa sektorom poljoprivrednim i poboljšati kvalitetu tla u našoj poljoprivrednoj proizvodnji i time jedan problem pretvoriti u jednu priliku. Stvar je u povezivanju, to je ono što se ovdje uporno ne čini. Dobro, stanka će naravno biti odobrena. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne, nastavljamo u 9 i 45.

Molio bih sada ministra da u ime Vlade dade dodatno obrazloženje prijedloga ovog zakona. S nama je poštovani ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić. Izvolite.

Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Štokholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima usvojena je 2001. g. u Stockholmu, a stupila je na snagu 17. veljače 2004. g. RH je Konvenciju potpisala u svibnju 2001. g., a HS je na sjednici održanoj 30. studenog 2006. donio odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Štokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Konvencija je u odnosu na RH stupila na snagu 30. travnja 2007. Postojanje organske onečišćujuće tvari obuhvaćaju izuzetno velik broj spojeva koji se mogu svrstati u skupine pesticida, industrijskih kemikalija i nenamjerno nastalih odnosno proizvedenih nusprodukta. Postojanje organske onečišćujuće tvari su organski spojevi otporni na fotolitičku, kemijsku ili biološku razgradnju. Imajući svojstvo niske topljivosti i u vodi i visoke topljivosti u mastima, oni nakupljaju tvari u organizmima. Premda se u okolišu nalaze u niskim koncentracijama, prenose se na velike udaljenosti vodom i zrakom te su stoga široko rasprostranjeni. Na razini EU glavni pravni instrument za provedbu Štokholmske konvencije i Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima je Uredba EU zajednice br. 850 iz 2004. g. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koja je stupila na snagu 20. svibnja 2005. i izravno se primjenjuje u svim državama članice EU. Navedenom Navedenom Uredbom zabranjuje se, odnosno ograničava proizvodnja, uporaba i stavljanje na tržište postojanih organskih onečišćujućih tvari navedenih u dodacima Štokholmske konvencije i Protokola, a sadrži odredbe o zalihama i otpadu. Opće i posebno izuzeće ograničena su na najmanju moguću mjeru. Uredba sadrži i odredbe koje zahtijevaju i uspostavu proračuna odnosno .../Govornik se ne razumije./... za nenamjerno proizvedene postojane organske onečišćujuće tvari. U određenoj mjeri Uredba ide korak dalje od samog međunarodnog ugovora u smislu ambicioznosti. Postojane određene razlike, odnosno postoje Štokholmske konvencije s obzirom da je zakonodavstvo EU znatno ambicioznije. Zakon o provedbi o postojanim organskim onečišćujućim tvarima donesen je 2013. g., a stupio je na snagu 7. prosinca 2013. g. Zakon jednom… Možemo dalje? A zakon je jednom izmijenjen i dopunjen te su izmjene i dopune stupile na snagu 30. svibnja 2019. g. Možemo? Zakon je jednom izmijenjen i dopunjen te su izmjene i dopune stupile na snagu 30. svibnja 2019. godine. godine. EU je u okvirima dopunjavanja i unapređivanja zakonodavnog okvira donijela novu Uredbu Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. U novoj uredbi provedene su samo tehničke izmjene pojedinih definicija i termina s ciljem otklanjanja postojećih i nejasnoća i provedivosti operativnih odredbi. Dodano se definira Europska agencija za kemikalije kao tijelo za provedbu uredbe te se upravo određene zadaće Europske komisije prenose na navedenu agenciju zbog njezinog stručnog znanja i iskustva u provedbi općeg zakonodavstva o kemikalijama i međunarodnim sporazumima o kemikalijama. Stupanjem na snagu nove Uredbe broj 850 iz 2004. godine o postojanim organskim onečišćujućim tvarima stavljena je izvan snage. U cilju usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU potrebna je izmjena važećeg pravnog okvira te je izrađen ovaj zakon. Zakonom se definiraju nadležna tijela i poslovi nadležnih tijela za provedbu Uredbi 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Dodatno se definira HZJZ kao institucija koja obavlja stručne poslove za tijela državne uprave. Nadležna tijela za provedbu uredbe su tijela državne uprave nadležna za zdravstvo, za poljoprivredu, gospodarstvo, za zaštitu okoliša i za inspekcijski nadzor. Definira se zabrana proizvodnje, stavljanje na tržište i uporaba određenih tvari. Dodatno se definira upravljanje zalihama proizvoda kao i postojane s otpadom, kao i postupanje s otpadom koji sadrži ili je onečišćen bilo kojom od zabranjenih tvari. Zakonom se također definiraju i obveze izvješćivanja i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša koji između ostalog sadrži i podatke o ispunjavanju odredbom definiranih obveza. Uređuje se provedba upravnog i inspekcijskog nadzora nad provedbom Uredba 2019/1021 te se propisuju novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi ovog zakona. Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku s obzirom da se radi o zakonu koji se usklađuje s dokumentima EU. Hvala vam na pažnji.

naš sprječavanje onečišćenja našega okoliša, međutim ministre nisu dovoljno prepisivati uredbe. Evo samo prijevoz, vaša odluka o zatvaranju određenih odlagališta istih sanitarnih uvjeta samo od Vrgorca do

i ostalih tvari. To je što se tiče toga. A što se tiče primjera, evo lagune uz rijeku Krku, koje doslovno dolaze do nacionalnoga parka unići će u našu vodu, Zrmanja problem i to problemi su ogromni. Tako da nije dovoljno prepisivati samo uredbe neg treba u stvarnosti počet rješavati probleme

dakle vama nije bilo lako izgovarati ime uredbe postojane organske onečišćujuće tvari, međutim taj naziv je krivi. Ja sam svojedobno kad je zadnja bila ovakva izmjena dao vašim suradnicima u ruku uradak profesorice Kaštelan Macan koja je dala komentar na krivo prenešene terminologije. Dakle, Hrvatska ima svoj jezik i razlikuje zagađenje od onečišćenja. Ovo vam govorim čisto dobronamjerno. Dakle, to je stvar jezika nije sada stvar politike nego jezika i šteta je da Hrvatska ne koristi svoj jezik kako treba koji postoji. Dakle, onečišćujuće tvari nisu ispravan prijevod za pollutants,

Dobroviću ja sam u kontekstu ove uredbe odnosno njezine, zakona koji se temelji na njoj, prije se svega temelji odnosno uputio na mišljenje struke iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Žao mi je što nismo imali na umu ove primjedbe i nešto ranije pa bi o njima promislili. Hvala vam **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre, evo ja sam pogledao i na stranicama ministarstva koji je popis ovih onečišćujućih tvari i nisam našao tamo naftne derivate iako bi se oni mogli staviti po nekakvoj logici unutar ove skupine, ali ih nema, pa me zanima što je s konkretnom situacijom, volio bih odgovor, a radi se o lagunama uz tvornicu Div odnosno nekadašnji Tvik u Kninu, znači koje su jedan konstantan izvor onečišćenja za rijeku Krku. Ne trebam govoriti koja je važnost rijeke Krke to je jedna neuralagična točka ekološka u Hrvatskoj koja nije riješena, već 30 godina to postoji, možda i 40. Što ste vi napravili i što namjeravate napraviti po tom pitanju? Dakle, ovo je usko povezano pitanje, znači lagune, rijeka Krka, tvornica Div odnosno tvornica nekadašnji Tvik, jedna ekološka bomba. Evo, otiđi tamo pa vidite ako niste, ja sam tamo bio mnogo puta, želim komentar molim vas. **Jandroković, vam lijepa gospodine Zekanoviću na vašem komentaru odnosno na pitanju. Dakle, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji sa gradom Kninom, gospodinom Jelićem gradonačelnikom, naravno županom gospodinom Paukom ali isto tako i predstavnicima, isto tako i predstavnicima tvornice Tvik iz grada Knina već mjesecima radi i na rješenju ovog problema. To rješenje ide prije svega u smjeru izrade elaborata sanacije Laguna, o čijem onečišćenju je riječ. U konačnici odnosno u drugoj fazi naravno i sam postupak sanacije ono što slijedi. Prethodno bi želio naglasiti da je na razini lokalne zajednice, dakle TVIK-a i grada Knina postignuta suradnja i po pitanju priključenja otpadnih voda iz tvornice TVIK-a na kolektor odnosno pročišćivač otpadnih voda grada Knina, tako da smo u odnosu na …/Upadica: Hvala/…situaciju koju ste zatekli vjerojatno znatno, znatno napredovali po ovom pitanju. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče sabora. Poštovani ministre Ćoriću, ja ću vas pitati samo koliko smo centara za skupljanje otpada sanirali, ali ono kako treba po nekim europskim normama i da li se na tome radi i dalje i da li je to završena priča ili je to još uvijek u fazi sređivanja? Jel nekakvi, nekakvi otpadi koji se bacaju po stotinu godina negdje i, i neki centri stari koji nisu bili ekološki unaprijeđeni, da li je to završeno i da li se vodi o tome računa da, ja znam da to nije dovoljno urađeno po pitanju toga, ali smatram da to sporo napreduje. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo g. Mišiću na vašem pitanju. Dakle, sanacija odlagališta otpada je trajan posao i zapravo trajat će i znatno dulje od ovog procesa zatvaranja odlagališta u RH. A ono što ono što želim istaknuti da smo u ovom procesu sanacije pristupili tako da su natječaji za sanaciju odlagališta kontinuirano otvoreni. Jučer ste imali priliku primijetiti u medijima da je jedno od najvećih odlagališta otpada u RH odlagalište Karepovac odnosno njegova prva faza uspješno privedena sanacije kraju i da je dobilo uporabnu dozvolu, dakle dozvolu, taj proces traje. Međutim, od njega se nikako ne smije odustati, ta odlagališta se trebaju dovesti u ono stanje koje zadovoljava visoke okolišne odnosno ekološke standarde. Hvala vam lijepo. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. g. Ministre, lijepo je da predlažete ove zakone u HS, evo upravo smo u sabornici osjetili 2 potresa, prije mjesec i jedan dan je bio potres veliki u Gradu Zagrebu. Nažalost kao građanin ovog grada vidim svaki dan kako, kako Zagreb izgleda, pa s obzirom da ste vi nadležni za energetiku, zanima me šta je konkretno ministarstvo vaše napravilo da se tisućama naših sugrađana uključi plin? To je nešto šta ih puno više muči od ovih onečišćavanja i tvari koje ste ovdje predstavili jer ja mislim da u mjesec dana je već ministarstvo se moglo uključiti i pomoć ljudima da dobiju toplu vodu i grijanje s obzirom da to, od tog potresa nemaju. Znači, to je, evo iskoristio sam ovdje priliku što ste danas ovdje da mi to kažete da vidim šta država može napraviti jer grad nije napravio previše, a žalosno da ni država na taj način ne reagira. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa g. Maras na vašem pitanju iako nije usmjeren odnosno nema veze sa temom odnosno ovim zakonskim prijedlogom. Međutim, referirat ću se na njega bez obzira na to. Dakle, da, svi mi smo u Zagrebu prije mjesec dana doživjeli strašan potres sa ogromnim posljedicama i u tom kontekstu u nekoliko navrata sam u toj prvoj fazi kontaktirao s g. Mazalom i Gradskom Plinarom i znate da je pitanje uključenja plina odnosno temeljem uključenja plina i tople vode za dio stanovnika gradskog gradskog centra odnosno građana Zagreba pitanje sigurnosti s obzirom na činjenicu da do tog uključenja može doći jedino ukoliko su procijene statičara odnosno dimnjačara i atesti dimnjačara izdani nakon temeljitog pregleda tih objekata. S obzirom na tu činjenicu, do tog pregleda treba doći i u konačnici ti će se objekti uključiti tek onda kada su sigurni odnosno kada je uporaba plina za potrebe grijanje vode bude sigurna. Hvala/…konkretno ministarstva, mi ćemo sudjelovati u Zakonu o obnovi Grada Zagreba. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu, prvi je na redu poštovani kolega Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora, pozdravljam ministra sa suradnicima i kolegice i kolege. Dakle, pred nama je prijedlog zakona o uredbi toj i toj o postojanim organskim onečišćujućim tvarima kako piše u dokumentima. Sad sam upravo skrenuo pažnju ministru da se radi o krivom nazivu jer onečišćujuće tvari kao termin nisu u skladu sa hrvatskim stručnim leksikom koji postoji, dakle mi nismo nekakva mala država koja tek razvija svoju kulturu, svoju znanost, svoju struku, nego ona postoji dugo vremena i šteta je tj. nedopustivo je u stvari da se ne koristimo tim našim jezikom onako kako treba. Mislim da je to itekako zadatak zakonodavca, dakle poljutans je zagađivalo, to je tvar za koju se pouzdano zna da nanosi štetu okolišu i živom svijetu. Zagađivalo, neonečišćujuća tvar. Tako da, ja sam svojevremeno, spomenuo sam već da je jako dobar osvrt na tu problematiku krivog prenošenja europskih dokumenata gdje se pojam polutant i kontaminant ili poljušani …/Govornik se ne razumije/…preveo na jedan zbunjujući način i unio u hrvatske dokumente od ulaska i pripreme za ulazak u EU. Međutim, mislim da sada staloženo to možemo popraviti. To nije stvar nikakve političke borbe, nego stvar reda. Da, evo, no sad bi malo o politici zaštite okoliša. Naravno da ti, da ta zagađivala, da se još na njih malo osvrnem. Dakle, to su tvari, posebno ove organske perzistant ili postojane tvari koje jako teško doživljavaju ikakvu promjenu u okolišu, dakle otporne su na biološko-kemijsku, foto kemijsku razgradnju i kao takve je jako teško ulaze u kruženje tvari u prirodi što je normalna situacija za standardne da kažemo autpute i produkte življenja gdje se stvari razgrađuju i tvari kruže, šta je jednome produkt drugome je izvor ili sirovina. To kod ovih tvari nije slučaj nego se one gomilaju i stvaraju poteškoće i mnoge od njih su namjerno proizvedene, a neke nastaju spontano odnosno čak se nije ni znalo za njih dok se nije razvila znanost, analitika u dovoljnoj mjeri i dok nisu se dogodila sva istraživanja i povezivanja sa lošim pojavama koje smo opazili u prirodi, međutim i kod ljudi, dakle povezano je sa zdravljem ljudi. I zbog toga su se ova pitanja stavila na stol, ima već više desetljeća dakle štokholmski dokument koji se bavi tim problemom i ratifikacija, dakle mnoge zemlje su pristale posebnu pažnju posvetiti tom pitanju. I jasno je da liste koje su tamo nastale, postoji lista 1, lista 2 gdje su definirane prioritetne opasne tvari da se one revidiraju jer kako znanost nalazi nove povezanosti, recimo glifosat za koji neko uporno tvrdi da je ne štetan, industrija to jako promiče i onda mediji tu čine posao za koji su plaćeni od onih koji imaju novaca i interesa onda treba dugo vremena dok se stvori kritična masa i ustanovi da takva jedna tvar nije dobra za upotrebu, da je treba maknuti i onda se pojavljuje na ovim listama i onda se dogovaraju mjere i to prestane biti legalna tvar. Tako da jasno da se svako malo te liste revidiraju i to je u redu. Međutim, ajmo malo o politici zaštita okoliša šta je to, šta bi to trebalo biti? Ja sam ovdje u stanci prije same točke dao primjedbu da se nažalost politika zaštite okoliša u Hrvatskoj svodi na ovo puko prenašanje određenih zadataka koje treba raditi naravno, zato ovaj zakon treba kao takav podržati, međutim to je puno manje od politike zaštite okoliša kakva bi danas trebala biti u jednoj zemlji koja promišlja svoju budućnost, planira planira kojekakve aktivnosti koje imaju zadatak stvoriti cjelinu. Dakle to nije lista pojedinačnih zadataka, evo sad smo riješili, dakle možete sada kada se to izglasa staviti kvačicu, zakon riješen, jel tako? Evo ministar je otišao, on je svoje odradio, smatrao je da je time taj dio politički obavljen, to je još jedan pokazatelj koliko se površno shvaća shvaća zaštite okoliša u Hrvatskoj, kvačica je obavljena idemo dalje, da vidimo što je još dalje na listi. To sve skupa nije ništa i zato se u Hrvatskoj događa bitna degradacija okoliša na mnogim sferama jer se to niti monitorira kako treba. Samo kada bi pogledali kakav je monitoring mora, kakav je vodenih tijela, kvalitete tla itd., vidjeli bismo da se tu može puno bolje napraviti odnosno da mi nismo odgovorni prema budućim generacijama jer zapamtite svi mi možete imati ne znam kakvu titulu, ali to će završiti i za 10, 20 godina ste starac, dolazi nova generacija. Dakle, nitko ovdje nije svemogući koji sada uživa u ne znam kakvim privilegijama, nama je zadatak brinuti se o okolišu i brinuti se o stanju naše nacije. Politika zaštite okoliša mora stvoriti cjelinu u kojoj će se harmonizirati odnos čovjeka i okoliša, dale prirode. Ja sam da mi crpimo sve naše resurse iz prirode, neke iz naših domaćih neke moramo uvoziti i taj odnos se mora harmonizirat na način da se smanjuju štete odnosno emisije koje nastaju u tom procesu i da se racionalnije odnosimo prema tom resursu. To bi bio zadatak zaštite okoliša. Prema tome, kada mi pogledamo što se događa u našoj Hrvatskoj, kad vidimo da smo na kraju financijskog razdoblja Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dakle 2014.-2020.imamo još svega tri godine za potrošiti tih novaca, vrijeme neumitno teče, novci se ne troše odnosno neki se troše na potpuno krive projekte. Spomenuo sam te nesretne CGO dakle nevjerojatno je da je jednostavnije sagraditi CGO nego jedno kompostište ili kompostanu kako biste je htjeli zvati, dakle kompostiranje biorazgradivog otpada što je zacrtana kao primarna mjera i u Planu gospodarenje otpada RH i na njoj bi se moralo inzistirati i financiranje toga je dozvoljeno iz ovih fondova. Ja apsolutno ne razumijem zbog čega se hitno ne ide u to jer i oprema postoji za to kod nas, tehnologiju znamo, dakle sve je u našim rukama i sve je u principu pitanje kratkoročnih investicija koje vrlo mogu polučiti rezultat. Međutim, to se ne radi, dapače, na to se stavljaju prilično velike obveze, morate dokazivati jedinice lokalne samouprave dokazivati fizibilnost što je suludo u ovome slučaju, pazite fizibilnost jedan centar u Lučinom razdolju dokaže. Lučino razdolje je centar gore na 300, 400m nadmorske visine gdje nema ni ceste, ni vode, ni struje tik uz granicu sa BiH. Graditi centar 50 i nešto kilometara daleko od Dubrovnika gdje je glavni izvor otpada, dakle to je jedna tako suluda ideja da je to je apsurdno samo po sebi, međutim kod nas se to uporno ide dalje. Zašto? Jer klijentelizam koji će u tih pola milijarde kuna se nahraniti i sve je s tim povezano je dovoljno jako da to stalno gura. A ministar nema snage to, ići protiv toga jer je to naravno povezano sa hijerarhijom sa županijama sa svime. Kao i u Karlovcu, dakle i njihov centar, zamislite da jedan grad Slunj, prvo što će se tamo izgraditi u vezi otpada je pretovarna stanica za otpad. Manje od 1000 tona godišnje će se pretovarati sa investicijom od 8 milijuna kuna. Koliko recikliranja, ma nula, nula jer kad se to pomiješa u jedno i natrpa

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, cijenjene kolege, pred nama je danas zakon, Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Prije nego nešto par riječi kažem o samom zakonu probat ću i ja pojasniti što su to postojane organske onečišćujuće tvari, to su organske tvari koje trajno ostaju u okolišu, a akumuliraju se u živim bićima i predstavljaju rizik za zdravlje i okoliš. Prenose se zrakom, vodom ili preko migratorskih vrsta te se tako rasprostranjuju preko međunarodnih granica i dopiru u regije u kojima se nikada nisu proizvodile ili upotrebljavale. S obzirom na to da se ni jedna regija ne može sama nositi s rizicima koje predstavljaju te tvari nužno je upravljanje rizikom na međunarodnoj razini. Postojane organske onečišćujuće tvari na globalnoj su razini uređene Stockholmskom konvencijom i protokolom iz …/nerazumljivo/… Ti su zakonodavni akti u EU, ti se zakonodavni akti u EU provode Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Svrha te uredbe jest zaštiti zdravlje ljudi i okoliš primjerom posebnih kontrolnih mjera kojima se zabranjuje ili strogo ograničava proizvodnja stavljanja na tržište i uporaba postojanih organskih onečišćujućih, ispuštanje u okoliš postojanih organskih onečišćujućih tvari koje nastaju kao nus proizvodi industrijskih procesa svodi se na najmanju moguću mjeru, jamči sigurno upravljanje zalihama postojanih organskih onečišćujućih tvari na koje se primjenjuje ograničenje i osigurava zbrinjavanja ne način prihvatljiv za okoliš otpada koji se sastoji od postojanih organskih onečišćujućih tvari ili je njima onečišćen. ovim zakonom definiraju se nadležna tijela i zadaće istih za provedbu već spomenute Uredbe EU, nadalje definiraju se obveze izvješćivanja tko provodi upravni, a tko inspekcijski nadzor nad provedbom uredbe te propisuju novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi ovog zakona. Ovdje je bilo rečeno i nekoliko rečenica da li je ovo najspretniji prijevod, prijevod ovoga engleskog naziva o tome će riječ, kao što je ministar rekao riječ reći i struka, ja se mogu čak i složiti s kolegom Dobrovićem da da bi trebalo koristiti što više hrvatske riječi, makar vidio sam da nekim zastupnicima u saboru iz SDP-a to baš nije sjelo najbolje, ali ako imao u hrvatskom jeziku odgovarajuću riječ koju možemo koristiti ne vidim razloga da ju ne koristimo. Isto tako, primjena i provedba direktiva EU nisu samo nešto s čime mi prenosimo zakonsku regulativu EU u naše zakonodavstvo nego nešto dobro, nešto s čime mi ako ako primjenjujemo i poštujemo te direktive i poštujemo onda i naše zakone jer su direktive po ovime postaju i sastavni dio naših zakona, ključna riječ je primjena svega toga u praksi. I tu se isto u velikom dijelu slažem sa raspravom i gospodina Dobrovića i svih koji na taj način raspravljaju da trebamo pomiriti znači život onaj svakodnevni život sa zahtjevima zaštite okoliša. I to mislim da smo vidjeli i na mnogim drugim stvarima da ih sada ne povezujem i sa postojećom krizom u zdravstvenom sustavu, ali sigurno da će nam vrlo skoro i već nam dolazi na naplatu i pretjerano zagađivanje okoliša koje se onda reflektira na život svih stanovnika, svih stanovnika ali ne samo Hrvatske jer mi ne možemo samostalno rješavati te probleme nego oni moraju biti riješeno globalno. Pa stoga je dobro da upravo ovakve direktive koje, ako je rekao u pitanju da će biti predsjedniče novi potres da ja skratim onda malo, ovoga još par riječi samo da kažem znači zdravlje ljudi i zaštiti okoliša moraju biti na prvom mjestu, a upravo ovakve zakonske regulative to daju nam podlogu da tako nešto možemo i sprovoditi. No, sve se na kraju svodi i kod zaštite okoliša i kod zdravstvene zaštite i kod svega ostaloga na društvenoj osviještenosti. Mogu se napisati izvrsni zakoni, izvrsne uredbe, ali netko ih treba sprovoditi, a moramo apelirati na svijest ljudi da se okoliš što manje zagađuje. Evo, ja sam šumarske struke i sada sam i u vrijeme ove krize dosta se krećem po prirodi, po šumi i vidim da je u zadnjih godinu do dvije dana zagađivanje, zagađivanje šumskih staništa opet u velikom porastu, konkretni ili jednostavnije sve više je smeća u šumi, uz ceste, u odvodnim kanalima, jednostavno ja to ne mogu shvatiti danas kad u biti sva domaćinstva imaju spremnike za odlaganje otpada, razvrstavanje otpada, na svakom, na svaki par ulica se nalazi zeleni otok u našim gradovima i manjim mjestima, zar je baš tako teško to smeće razvrstati i spremiti u odgovarajuću kantu ili odgovarajući kontejner i taj način ne doprinositi zagađivanju okoliša, a velim nažalost zadnjih godinu do dvije dana događa nam se upravo obrnuto sve više plastike ima upravo u šumama, a da ne govorim ono što vidimo u morima, što vidimo u jezerima, što vidimo općenito u vodama kod nas. Zato još jednom apelirao bi na sve one koji to mogu, koji to mogu na to represivno djelovat, ali prije svega na svijest ljudi da to ne čine, nego da smeće odlažu u svakom slučaju problematika zaštite okoliša, problematika provođenja Uredbi EU, ali i naše vlastite zakonske regulative je nešto što se neće riješiti preko noći, ali očekujem da ćemo svi zajedno kao društvo edukacijom djece od vrtića preko škola, pa do, da budu educirani i da u odrasloj dobi što manje zagađuju okoliš. Ja se nadam da ćemo to ipak kao društvo uskoro postići i Klub HDZ-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Idemo dalje. Trebao je sada govoriti Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, evo ga stiže, pa će onda dobiti riječ. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, a nema ministra više, otišao je, dobro okej, kolegice i kolege. Dakle, ima jedna točka koja je iznimno vezana uz ovaj zakon. Ministar je maloprije odgovorio, ali nije odgovorio na onaj način kako bi htjeli čuti građani Knina. Dakle, u samome Kninu, znači u srcu Knina nalazi se tvornica DIV odnosno nekadašnji TVIK. Uz tu tvornicu prema rijeci Orašnici nalaze se lagune u kojima se nalazi nekakva mazut, nekakva organska onečišćenja, znači na bazi naftnih derivata, koji tamo stoji već desetljećima i desetljećima, a izgleda, ja sad ne bi tu htio insinuirati, da imamo i dolazak novog onečišćenja, al to je nešto za provjeriti, ima li novo ili ga nema. Kad god se digne vodostaj rijeke Krke, ta znači nafta i naftni derivati oni počnu onečišćavati rijeku Krku. Rijeka Krka je, znači iz nje vodu dobija i grad Šibenik i grad Drniš odnosno desetak općina i gradova posredno ili neposredno iz rijeke Krke dobija pitku vodu. Da ne govorim o važnosti rijeke Krke kao nacionalnog parka. Turističku važnost, ekološku važnost, to je sve vezano uz vaše ministarstvo. Ne može se dogoditi da svake godine po nekoliko puta kada je malo veći vodostaj, kada padne malo više kiše da voda iz tih laguna, ta nečista prljava voda ulazi u rijeku Krku i zagađuje Krku. I ono što imamo, svake godine kninski i šibenski vatrogasci stavljaju one eko brane, saniraju to i troše proračunski novac. Svake godine imamo istu priču. Neko je primijetio, počela je nafta plivati, dolaze vatrogasci, stvaraju se brane i priča je završila. Ajmo jedanputa za uvijek to riješiti. U čemu je problem, ja stvarno ne znam. Dakle, ja sam tamo bio više puta, pokušao sam onako laički utvrdit o čemu se radi, ali to je vaš posao. Evo, ja vam, znači sada kao zastupnik u HS upravo iz te županije kažem, otiđite danas na teren, pošaljite inspekciju zaštite okoliša, zaštite prirode, vodopravnu inspekciju, danas, evo danas otiđite i konačno riješite problem. Pa nije problem ustanoviti ima li neka cijev koja nekuda vodi tamo i zagađuje to. Ako nema, pa nađite novac da se te lagune isprazne, očiste i da toga više nema. Zašto se to ne napravi? Dakle, ne bi želio da za koji tjedan ili mjesec ponovno dođete predlagati neki zakon u HS i da ja govorim ovu istu priču, a da vi niste opet ništa napravili. Ova je stvar jednostavno rješiva, treba nać neka financijska sredstva, okej kriza je, uvijek je kriza, ali pronađite ih i ustanovite. Ali prvo ustanovite dolazili tamo do novog onečišćenja kontinuirano od nekud, ja ne bi čak ovdje ni sunirao odakle može doći, logično je, ili je to onečišćenje staro u tim lagunama i konstantno stoji. Ako je staro ajmo to ispraznit, očistit, zatrpat i problem je riješen. Dogodit će se malo veća ekološka katastrofa. Treba nam, a to se periodično događa svakih nekoliko desetljeća, poplavica nekakva, malo više kiše. A onda će ova rasprava u HS biti snimljena. E, onda će neko dignuti kaznenu prijavu. Onda će neko dignut kaznenu prijavu protiv svih odgovornih. A najodgovornije je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, najodgovornije. Dakle, dogodit će se ekološka katastrofa, stvarno nije šala, otiđite tamo, to izgleda katastrofalno. Znači, nalazi se uz rijeku Krku 100 metara jezero, jezero površine 5000 kvadrata ili 10 000 kvadrata, hektar cijeli možda, puno nafte, laguna puna nafte ili nekakvih derivata, ne znam šta je ono jel teško mi je uopće reći o čemu se radi. Dakle, čuli ste, ovo će možda, ovaj će govor biti i dokaz na, sutra i na sudu. Ministarstvo zaštite okoliša, prirode, znači i energetike je odgovorno. Vi ste odgovorni. Danas nazovite inspekcije zaštite prirode, okoliša, vodopravne inspekcije na teren, riješite problem, nemojte samo poslati, nego riješite problem.

Hvala lijepo g. predsjedniče HS, kolegice i kolege. Evo ovim predloženim zakonom usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo s Uredbom Uredbom EU o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koje je nastupila na snagu 15.srpnja 2019.godine i ona je zapravo u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Svrha ove uredbe je zaštiti zdravlje ljudi i okoliš primjenom posebnih kontrolnih mjera kojima se zabranjuje i strogo ograničava proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari, ispuštanje u okoliš postojanih organskih onečišćujućih tvari koje nastaju kao nusproizvodi industrijskih procesa i svodi se na njihovu najmanju moguću mjeru. Te postojane organske onečišćujuće tvari su organske tvari koje trajno ostaju u okolišu, one se akumuliraju u živim bićima i predstavljaju rizik za naše zdravlje i okoliš. Dakle, radi se o tvarima koje posjeduju toksična svojstva, one su otporne na razgradnju, bioakumuliraju se kroz prehrambenu mrežu i štetno djeluju na ljudsko zdravlje i okoliš te su sklone u dalekosežnom i prekograničnom atmosferskom prijenosu i taloženju. donošenje ovakve uredbe, ali i ovaj prijedlog zakona koji osigurava njezinu provedbu u Hrvatskoj treba pozdraviti. Ono što smatram da je posebno važno naglasiti da se Hrvatska treba još jače odnosno treba nastaviti osigurati napore na implementaciji štokholmske konvencija, a ova uredba se zapravo i temelji na jednoj takvoj konvenciji kako bi mogli pravovremeno detektirati sve postojeće probleme u sektorima vezano za njezinu provedbu, pratiti provedbu aktivnosti vezano za uporabu i ispuštanje ovih tvari u okoliš, a posebice držim važnim provedbu mjera kako bi se osiguralo da otpad i proizvod nakon što postane otpadom uništi ili odloži u okolišu na prihvatljivi način. Nadalje, potrebno je osigurati informiranje javnosti na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanja javnosti za razloge ograničenja i zabrana te svjesnost javnosti o opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje, ali i budućih generacija. Iz tih razloga ispred kluba SDP-a mogu reći da ćemo podržati ovakav prijedlog uz sve ove prethodno navedene napomene. Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovani kolega Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i demokrata. Izvolite. **Vlaović, Poštovani predsjedniče HS-a, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Evo u ime u ime kluba HSS-a i demokrata nekoliko riječi o predloženom zakonu i smatramo da je ovaj akt sigurno potreban u pravnoj regulativi RH u smislu da imamo podlogu i alat za zaštitu okoliša i sprečavanje unošenja onečišćujućih tvari u okoliš i s ciljem očuvanja prirode, biološke raznolikosti i stvaranja preduvjeta za gospodarski razvoj na zelenim politikama, što je ujedno i politika i politika EU. Jučer smo proslavili Dan planeta Zemlje, međunarodni dan kojim se upozorava sve nas da je Zemlja jedini planet koji imamo, jedini dom i da nikakvim aktivnostima ne smijemo ugroziti budućnost planeta budućnost života na Zemlji zbog generacija koje dolaze, ali i zbog svih nas. I sigurno da ovaj zakon ide u pravcu toga, ali evo želim istaknuti i nekoliko problema s kojima se svakodnevno susrećemo u smislu zaštite prirode, zbrinjavanja otpada i čovjekovog utjecaja na okoliš. Navest ću nekoliko primjera, evo najsvježiji ovih dana je vrlo žustra rasprava oko odlagališta otpada Piškornica gdje je tamo lokalni načelnik Švegović tražio da se stručno izmjeri količina odloženog komunalnog otpada, da se naprave analize koje su to vrste, kako se odlaže i kakav je utjecaj na okoliš. Naišao je na otpor županiji, na otporu kod osnivača i kod uprave Piškornice, a onda je u dogovoru sa Državnom geodetskom upravom napravljena taj snimak stanja, ovlaštena tvrtka je napravila i sada je čak bio pritisak da se ti materijali ne daju u javnost, da se ne daju naručitelju načelniku Švegoviću što svakako odmah postavljamo pitanje zašto je tomu tako, kome smeta istina, zašto javnost ne smije znati što se odlaže na tom odlagalištu u toj kazeti, kolika je količina odložena i kakav je uticaj na okoliš. A podsjetit ću da je još prošle godine načelnik Švegović napravio zajedno sa ovlaštenim institucijama analizu procjednih voda u okolnim vodotocima i utvrđena je povećana koncentracija teških metala. I nikome ništa, niko nije odgovarao, ništa se nije poduzelo da se sanira stanje i da se spriječi daljnje zagađivanje vodonosnika koji je blizu tog odlagališta. I nije to jedini primjer. Sličan primjer je i u Brodsko-posavskoj županiji u Općini Davor odlagalište otpada koje je trebalo biti privremeno dok se saniraju sva divlja odlagališta i dok se ne izgradi centar za gospodarenje otpadom regionalnog karaktera kod Nove Gradiške na Šaguljama. Imao je dozvolu za 115.000 tona, ta količina je prekoračena, zatražene su dozvole za proširenje kapaciteta, a na svega tri kilometra od toga odlagališta otpada je vodonosnik, vodocrpilište s kojeg se snabdijeva pitkom vodom stanovništvo od Nove Kapele do Okučana preko 60.000 stanovnika. I bilo je niz prosvjeda samih stanovnika Općine Davor pa čak je bilo izvanredni izbori zbog toga, ali aktualna vlast ništa ne reagira. Ja sam više puta s ove govornice pitao, tko je dozvolio proširenje kapaciteta, da li je dozvoljeno što se tamo odlaže jer stanovnici sumnjaju da je tamo ne samo komunalni otpad nego i druge vrste otpada pa možda čak i opasni, niko nije dao stručne analize što je sa .../Govornik se ne razumije./... vodama a evo, prije par dana bio je i požar na tom odlagalištu i hvala DVD-u Davor i Orubica koji su to uspješno ugasili ali kakve su bili plinovi koji su uslijed tog požara išli, u kom smjeru, da li je bilo utjecaja na zdravlje stanovništva u okolici, niko nijedne riječi. Tako se ne možemo neodgovorno ponašati prema našoj zemlji, planetu, prema našem okolišu, prema našim žiteljima. Evo, još bih istaknuo da je i dalje grad Slavonski Brod i stanovnici udišu onečišćen zrak i neki dan su bili podaci da je preko 30 mikrograma PM 2,5 i i PM 10 čestica krutih u zraku iako je smanjen promet, iako je toplije vrijeme, više se ne loži na kruta goriva, očito da i dalje taj dio onečišćenja dolazi iz prekosavske rafinerije, iz Bosanskog Broda i očito da još uvijek to Vlada ova nije riješila a obećano je da će se kroz plinofikaciju postrojenja riješiti dio tog onečišćenja pa evo i prilika da pitam što je s tim, kad će biti jer bivša Predsjednica države je rekla da je to dogovoreno, da će u roku 3 do 6 mj. riješeno a prošlo je evo, više od godinu i pol dana. I zbog stanovnika grada Slavonskog Broda tražimo hitne odgovore i hitne akcije a evo upozorio bi na jedan incident koji se dogodio u subotu u u rijeku Savu iz kolektora za pročišćavanje otpadnih voda je skoro sat vremena curila crna masa, mulj, objašnjenje iz vodovoda Slavonski Brod je da je došlo do tehničkog kvara na postrojenju i da je zbog toga došlo do izlijevanja djela tog sadržaja u rijeku Savu ali to je trajalo skoro sat vremena, gdje su bili odgovorni da nisu to mogli odmah zaustaviti i ribiči koji su tamo pecali kažu da nakon toga satima više riba nije išla na udicu što govori da je došlo i do pomora ili štete na samu biološku raznolikost u rijeci Savi. Zašto se tomu tako događa i zbog čega je to tako? A paralelno s tim, žao mi je što je ministar otišao, moram reći da se na taj kolektor spajaju i općine Gornja Vrba i Klakar da je izgrađen kanalizacijski sustav još prije 7, 8 g. i još uvijek nije spojen i nije proradio. Pa nije proradio zbog spora vodovoda Brod i javne uprave luka Slavonski Brod jer je precrtna stanica na prostoru luke i ne mogu se dogovoriti na koji način će ju staviti u funkciju i čije će biti vlasništvo i ko će platiti tih milijun i pol ili 2, koliko je koštalo njena izgradnja. A sve je izgrađeno novcem poreznih obveznika, stanovnika ovih općina i grada Slavonskog Broda i sad zbog političkih prepucavanja, kanalizacija još ni dandanas za te dvije općine, za ta 3 naselja nije spojena na pročistač i nije u funkciji. Tako se troši novac poreznih obveznika, tako se troši evo novac. Čudi me da nije došla kontrola i da nisu tražili da vratimo taj novac jer nije stavljen u funkciju nakon niza godina i stalno se održavaju sastanci, obećanja, ministar mi je odgovorio da je dao upute vodovodu i luci kako da riješe, ali rješenja nema. Trpe građani, trpi sustav, ispadamo neozbiljni prema izvođaču radova, prema investitorima i prema onima od kojih smo dio povukli a to su Hrvatske vode odnosno eu sredstva za izgradnju kanalizacijskih sustava i pročistača. Tako se ne smije upravljati prostorom, tako mi ne možemo biti dionici zelenih politika, vidimo da Europska komisija govori o green dealu, o potrebi preusmjeravanja gospodarstva na zelene ekonomije, na poljoprivredu, na ekološku proizvodnju, a što mi radimo, evo jučer sam to spominjao, pa i ponovit ću, dio ekoloških proizvođača koji su podigli višegodišnje nasade, znamoda dolaze u rod nakon 5, 7 ili kod oraha i 12 g., 10 g., kako koji nasad, ovisno o sortimentu, odnosno izravna plaćanja iako su mjere skoro i 35 odnosno 14% kod lijeske. Tako se ne razvija ekološka poljoprivreda, tako se ne stvara prostor da se proizvodi hrana u RH a evo a evo i danas je veliki intervju državnog tajnika Majdaka vezano za poljoprivredu i problematiku poljoprivrede, gdje kaže falit će nam i svinjskog mesa i voća i povrća pa ja pitam g. državni tajniče, gđo. ministrice, šta ste radili 4 godine? Koliko je hektara državnog poljoprivrednog zemljišta dato u zakup ili koncesiju ove 4 godine? 10 ha, sramota. Što ste učinili da se smanji uvoz ada se poveća proizvodnja u RH? Ništa. Vidimo da uvoz raste, da domaći proizvođači odustaju od proizvodnje odnosno i kad im se otvori mogućnost, da idu u trgovačke lance sa svojim proizvodima, onda proizvođaču salate trgovački lanac ponudi 50 lp za jednu glavicu salate. Pa ja vas pitam jel možete to vi proizvesti, jel možemo mi to proizvesti, jel to konkurencija, jel to tržišna ekonomija? A u isto vrijeme je cijena salate za krajnjeg kupca 5, 6 kn po glavici. To nije jednom, dva, to je 10 puta i više. Želimo li mi proizvodnju hrane u RH, želimo li zdrav i čist okoliš onda se moramo mijenjati i mi sami. Idemo sada na pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Poštovani predstavnici hrvatske Vlade. Evo građani koji gledaju znat će ovaj problem, u biti okoliš, jučer je bio i Dan planeta, okoliš i očuvanje okoliša je jer imamo jedinu planetu vrlo bitno i naravno da kad govorimo pod okolišom, da mogu prihvatiti ovo što kaže uredba, da zaštitimo se od onečišćenja bilokakve vrste a poglavito što se tiče i pesticida i herbicida i što se tiče problema razne čađe, CO2. Međutim, u RH sve ove uredbe koje isključivo po naredbi Hrvatska vlada predlaže Hrvatskom saboru u biti u stvarnosti nije ono što bi trebalo biti u provedbi. Ja sam spomenio na početku problem, evo primjera prijevoza otpada tj. otpada iz Vrgorca 120 km sa starim kamionima koji su na diezel gdje je neselektirani otpad gdje ima sigurno i pesticida u kamionu koji curi, naravno stari su kamioni, a usput ugrožava se promet i donio je ministar odluku da 120 km se prevozi otpad autoputom od Vrgorca do Sinja sa istih komunalnih uvjeta odlagališta u Vrgorcu i u Sinju i naravno da je to spriječit. Lokalna uprava apsolutno šuti, čelnica grada, gradonačelnik Šipić je rekao da će to biti riješeno bitno da on tu odlaže otpad, apsolutno nikoga nije briga što 120 km iz Vrgorca do Sinja autoputom starim kamionima gdje CO2, čađa sve ovo šta se navodi u ovome zakonu jednostavno odlazi u zrak i ugrožava se naravno i promet. Ja sam ovdje čak donio kesu otpada koji je ispao putem, kojega sam skupio iza toga kamiona od Vrgorca do Sinja. I loši ti projekti tj. loše sanacije poglavito uz vode kad govorim o vodama kao ključnom resursu, vode kao što je npr. uz rijeku Krku, lagune uz Tvik sadašnji Div su katastrofalne. S time smo poznati, upoznati svi, ja sam ovdje čak donia jedanput vodu u boci, kako to izgleda, ta voda koja je iz tih laguna to je mazut, gorivo, ulje, ulazi u rijeku, iz rijeke dolazi doslovno do Nacionalnog parka Krka, a znamo šta znače vode na tom krškom području. Slično je sa Zrmanjom, odobren im je ogroman novac, tad je bio Mladineo u fondu za zaštitu okoliša, gdje ne novac završio, to ništa se nije na Zrmanji saniralo i dalje mazut ulazi u rijeku i dalje to područje ekološki ovaj ugroženo, kontaminirano. To su prekrasni naši krajevi i voda, radi se o vodi. Zbog čega se taj dio u primjeni ne riješi osim što je za vrijeme Mladinea poprašen novac, ogromni, samo je pitanje di su pare, pare su bile, u koga su završile, tko to zna. Imamo Biljane donje odlagalište industrijskog otpada čak je Europski sud presudio to će morati Hrvatska država platiti, nešto su se žalili i to sam donosio ovdje. I te štetne stvari utječu puno na naš resurs, naš okoliš. A da ne govorimo o kemikalijama. Ja sam čak da i prijedlog da se ne upotrebljavaju u poljoprivredni određene kemikalije koje sadrže Monsantove proizvode glifosate koji su ovaj štetni to je cidokor ljudi će lakše znat na koji oni način završavaju, da li se oni saniraju najkvalitetnije ili ne, to je upitno. Vjerojatno završava u miješanom otpadu komunalnom kojega se prevozi iz Vrgorca do Sinja ili na otocima s jednoga na drugi i na taj način zagađujemo okoliš puno više nego da ovaj problem primijenimo u stvarnosti. Pa imamo i štetne projekte odlagališta otpada kao što će Centar za gospodarenje otpada Marišćina i sad hoće na Lećevici točno gdje je voda, gdje će se odlagati taj komunalni otpad. Prema tome, okoliš je bitan, jučer je bio Dan planeta spomenio sam, štetni projekti poglavito u kršu moraju se zaustaviti, vode staviti u Ustav kao osnovno ljudsko pravo iz toga izraditi zakone što je Slovenija napravila, Zakon o zaštiti krša i Zakon o rijeka od izvora do ušća, a poglavito ponavljam u krškim područjima jer to je i

Kolega Bulj, kako ministarstvo rješava stvari vidljivo je na radnicima Plobesta, evo stigle su prva rješenja, prve odbijenice, ljudi kojima je falilo samo 2 dana do onih famoznih 5 godina rada u Plobestu, dobili su odbijenicu neće dobiti obeštećenje. Ima primjera da fali 10 dana, par mjeseci, to je sve ono što smo upozoravali ministarstvo da to ne radi, evo sad se to dešava u Neretvi da ljudi zbog 2 dana ne mogu dobiti obeštećenje, a radili su u Plobestu 10-tak, 20 i više godina. To je način kako ovo Ministarstvo rada, Ministarstvo zaštite okoliša radi i to je primjer gađanima kako se HDZ odnosi prema njima. Miro (MOST)** Da predlagali smo predstavnicima Vlade i Vladi, cijela oporba da se taj vremenski period od 5 godina od '91. ili '90. ne mogu se sjetiti da se uzme cijelo razdoblje. Znači i prija su ljudi radili unutra i obolili su od azbestoze i tu nema vremenskih ograničenja bilo na koji sistem ili uređenje državno. Jednostavno ljudi su radili na istoj, u istoj tvornici, nije se tvornica primistila, u ovome slučaju Plobest, imamo sličan slučaj i po pitanju Salonita u Vranjicu gdje broji ljudi nisu ostvarili svoja prava, a nisu krivi zbog toga što su oni obolili od azbestoze. Prema tome očekujem da će se hitno ispraviti ta nepravda i na to triba ukazivati, a na Vladi je i poglavito ovome ministarstvu, Ministarstvu rada da riješi tu nepravdu, vapaj, ogromnu nepravdu i vapaj do neba tih oboljelih radnika i njihovih obitelji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na drugu raspravu. Poštovani kolega Miro Totgergeli, izvolite. Hvala predsjedniče sabora. Poštovani kolega državni tajnice, kolegice i kolege, pa pred nama je Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. I iz ovih dosadašnjih rasprava, pogotovo iz rasprava klubova može se zaključiti da gotovo svi klubovi podržavaju donošenje ovog zakona. Zakon ide po hitnom postupku, al ja bih rekao čak da je to zakon koji je na neki način redovan u ovoj našoj raspravi jer do sad u ovo vrijeme uglavnom u vrijeme korona krize uglavnom smo se morali baviti zakonima koji su bili nužni da bi uspješno savladavali korona krizu. i ovaj zakon, kao što su i ti zakoni koje smo imali ovih dana u proceduri, bavi se zdravljem ljudi. iz svih tih rasprava se vidi da smo na prvo mjesto u ovoj teškoj situaciji stavili zdravlje i živote naših građana pa onda i rješavanje svih ostalih problema, naravno, egzistencijalnih problema koji su bitni za funkcioniranje u ovim teškim vremenima, tako i ovaj zakon koji dolazi na neki način, po redovnoj proceduri, nam pomaže da se brinemo o zdravlju naših građana. Uredba sama po sebi, EU-e je obvezujuća i samim tim kad je donesena već je od prošle godine sve odredbe uredbe su u primjeni. Sama uredba nije nešto veliko i značajno mijenjala, ali je išla u poboljšanje u odnosu na prijašnju uredbu i samim tim ono se pokazalo kroz vrijeme da treba još doraditi i popraviti, u toj uredbi je i pojašnjeno i dorađeno i popravljeno, a naravno da su i popisi tvari na koje treba, o kojima treba voditi posebnu brigu, naravno, revidirani kroz vrijeme kako su one, kako je došlo do saznanja da ih je potrebno stavljati na popis. Sam zakona dakle, u tom kontekstu, dakle nije nikakvo prepisivanje europske uredbe, već baš suprotno, on definira tijela unutar RH koja su zadužena da bi se sve odredbe uredbe mogle provesti. I ono što je još isto bitno, za one koji ne žele poštivati uredbu, a samim time onda i ugrožavaju živote i zdravlje građana RH, kroz ovo zakonsko rješenje se propisuju i kaznene odredbe za ovo. Mnogo je bilo rasprave ustvari ovdje o zbrinjavanju otpada u RH, a puno manje o samom ovom zakonu. Mi se naravno u RH već dugi niz godina bavimo zbrinjavanjem otpada i ja se ne mogu složiti s onim kolegama koji kažu da ništa ne valja. Napravili smo značajne i bitne pomake kroz proteklih 10-tak i više godina. Naravno da u tom je potrebna i jako dobra suradnja, od lokalnih, regionalnih do nacionalne vlasti i to u nekim dijelovima funkcionira dobro, a na nekim mjestima taj lanac nekad zakaže, pa onda imamo problema na pojedinim lokacijama, odnosno u pojedinim lokalnim sredinama. Međutim, sama svijest naših građana o zbrinjavanju otpada iz dana u dan sve više raste i ja sam uvjeren da smo na dobrom putu, da ćemo doći do one faze kad ustvari onaj otpad koji trebamo trajno negdje položiti jer ga ne možemo za ništa drugo uporabiti će se svesti na minimum, ja to već sad vidim kod kuće, kad krenemo razdvajati otpad, onda ustvari najmanje ima onog otpada koji se baca, a najviše ima onog otpada koji bi trebao ići u neku novu neku novu, da ima neku svoju novu svrhu. Tako da, mislim da te pesimističke teze koje su izgovorene vezane uz otpad, baš i ne stoje i iz još rasprava, jer bilo je ovdje, govorio je i aktualni ministar ili bivši ministri, vidi se da neki koji najviše prigovaraju, imali su prilike sudjelovati i u uređivanju zbrinjavanja otpada, ali nisu se baš previše iskazali pa sad prigovaraju aktualnom koji dosta dobro to radi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Sada je na redu poštovani kolega, aha imamo replike, 5, prvi je kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo g. Totgergeli. Vi ste rekli da je ovo došlo na red jer smo se bavili drugim temama koje su sad važnije s obzirom na krize koje se odvijaju i koje nas očekuju. Ja se sa vama ne slažem da smo se pozabavili sa svim temama koje su urgentne, primjerice vidimo da

to je jedna od stvari koje nažalost nismo riješili. S druge strane, nismo riješili ni oslobođenje parafiskalnih nameta, znači Hrvatska gospodarska komora i dalje egzistira na grbači hrvatskih poduzetnika i HDZ čvrsto stoji iza HGK-a HGK-a i to nismo riješili. Znači ima jako puno stvari koje nismo riješili i koje zaslužuju da budu prije na HS-u i procedura u HS-u, već i postoje te zakoni, nego ovaj zakon o kojem danas ovdje raspravljamo. Hvala lijepo. **Jandroković, Kolega Maras, nije nužno da se baš u svemu moramo složiti, međutim, Vlada je išla sa paketom u ožujku, išla je sa paketom mjera u travnju, ići će sa paketom mjera u svibnju i upravo sama percepcija građana u RH govori da i, da su i Vlada, a onda i mi ovdje u Saboru, da smo pogodili što sve treba našim građanima i na koji način se vodimo u ovoj krizi i mislim da tamo gdje treba, upravo tamo interveniramo, a to je bilo najvažnije da na prvi mah se zbrinu naši građani, da dobiju taj osjećaj da neće ostati bez posla i tu je država uskočila maksimalno i to se pokazuje jako dobro u ovom trenutku.

baš u ovom dijelu nismo baš odradili sve što smo trebali. Mislim da to nije trebao biti problem toliki kakvog smo i napravili i trebali smo u tom dijelu biti daleko efikasniji i bolji. Znajući da recikliranje i okoliš treba voditi računa, naravno mi smo izašli iz onog sustava komunizma i bivše Jugoslavije di nismo imali takve zakone, nismo imali takve navike i kulturu i to je jedna stvar koja ide jako sporo.

da idu, ali mislim da ipak percepcija javnosti, svijest kod naših građana o razdvajanju otpada, jel mislim da ste se na to prije svega osvrtali, iz dana u dan sve više raste i već ove godine mislim da drukčije i mi kod kuće reagiramo nego što je to bilo prije dvije godine ili prije godinu dana. Tako da ta svijest, a naravno i svi mi zajedno smo odgovorni da tu svijest kod naših građana što više izgrađujemo kako bi razdvajanje tog otpada išlo što bolje, a samim tim onda i taj cijeli proces imao sve više smisla. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala. Kolega, rekli ste da su građani postali sve svjesniji o potrebi zbrinjavanja otpada i da jača svijest kod građana, ja se s vama slažem i pozdravljam to, ali ispada da su građani često savjesniji od onih koji bi trebali upravljati sa odlagalištem otpada i s pravom propitkuju osnivača odlagališta Piškornica što se to tamo odlaže, koje količine su odložene i na koji način se s tim gospodarim. Pa svoju sumnju su evo iskazali kroz potrebu da se stručno izmjeri koja je to visina tog stupca otpada komunalnog, što se odlaže tamo. Državna geodetska uprava i ovlaštena tvrtka su to sada napravile i sada se sprečava da se ti podaci daju u javnost. Koga se štiti? Nekome je otpad biznis, lopovluk, a građani se s pravom boje za zdravlje svoje, za pitku vodu i za čist okoliš oko sebe. To su teme koje otvaramo, ne da kritiziramo nego samo da javnost zna što se događa.

U realnosti je onečišćenje, u realnosti govorim u stvarnosti u ovome trenutku se apsolutno i vrlo malo ili ništa ne poduzima po pitanju očuvanja okoliša nego se nameću i štetni projekti. I ovo Ministarstvo okoliša koje bi trebalo biti zaštitnik okoliša u biti ono ugrožava okoliš pa se moraju građani organizirat da se zaustavi štetne projekti kao što je Lećevica, kao što je besmislen besmislen sulud prijevoz otpada 120km iz Vrgorca do Sinja ili sa drugih mjesta, na sulud način zatvorena odlagališta bez ikakvih kriterija. Prema tome, odlaganje otpada, očuvanje okoliša, plinovi CO2 ili čađa ili pahovi jednostavno o tome treba govoriti i donositi zakone, ali je problem primjene, u primjeni smo katastrofalni. Hvala. **Jandroković, Točno je da je uredba kako vi to kažete isto ok, međutim mi danas ustvari ne raspravljamo o uredbi jer ona sama po sebi je već obvezujuća za primjenu za sve članice EU, mi ustvari samo raspravljamo o zakonu s kojim popravljamo upravo ovo što vi kažete da bi primjena mogla doć do izražaja. Zato nam je i nužan ovaj zakon da u sferi postojanih organskih onečišćujućih tvari uspijemo provesti sve ono što uredba propisuje, nužno je da propišemo i koja su to tijela u RH koja su zadužena da da kontroliraju, da izdaju kazne, koja su to tijela zadužena koja će voditi evidenciju o statistikama itd. Dakle, to je ono što mi popravljamo odnosno ovim zakonom donosimo, a samim tim onda i tu primjenu

Hvala po štovani predsjedniče. Kolega Hrvatska je puno napravila vezano uz razvrstavanje otpada, ali ja bi rekao prije svega zahvaljujući gradovima i općinama, a i lokalnim komunalnim poduzećima koji su napravili reciklažna dvorišta, zelene otoke, otoke, stavili više kanti pred kuću i to je dobro. Međutim, činjenica da bi država morala više napraviti da ja bi rekao disciplinira jedan dio neodgovornih građana. Ja bi rekao većina građana, možda 90% su oni savjesni koji koriste i reciklažno dvorište i zelene otoke, ali 10% ih to ne koristi. Lokalna zajednica nema dovoljno mehanizama i snage da bi ih kažnjavala. Ja mislim da jednostavno kazna je nužna kod građana da bi ih disciplinirali i da bi se savjesno ponašali. Evo gledamo i u gradu Zagrebu, imamo zelene otoke koji nisu zeleni otoci nego smetlište. Kod mene u mojoj općini imamo zelenih otoka na malo, malo mjesta ali ljudi su još uvijek neodgovorni i tu trebamo napraviti zakonsku mogućnost da ih kažnjavamo da budu savjesni i odgovorni. Miro (HDZ)** Hvala predsjedniče. Slažem se s vama da je u dijelovima lokalne samouprave da je napravljeno jako puno, međutim kako lokalna samouprava negdje radi bolje, negdje lošije tako i u mnogim lokalnim sredinama imamo probleme baš zbog toga što je i lokalna samouprava malo zaspala ili nije odradila baš sve kao neke druge koje su naprednije. Ali mogu se složiti s vama da je potrebno sve više naše građane i kažnjavati, iako za ovaj početak kada smo krenuli ozbiljnije u razdvajanje onda smo trebali ići edukativno i mislim da je to dobro prvo idemo na način da svima sve objasnimo, da ih potaknemo, da ih podučimo, a onda ako baš ima onih koji se ne žele toga držati i primjenjivat onda ih treba i kažnjavat. Sada idemo na novu raspravu, poštovani kolega Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o direktivama EU, pogotovo u smislu zaštite okoliša s obzirom da EU ima namjeru biti predvodnik po tom pitanju na globalnoj razini normalno je da RH mora i primjenjivati, ja mislim da je dobro da primjenjuje te prakse i s druge strane da definiramo na koji način ćemo ih primjenjivati na području RH, mada nažalost u mnogim situacijama ne da nismo na razini EU nego zaostajemo značajno i prilikom razvrstavanja otpada i prilikom korištenja otpada i sirovina koje odlažemo, koje defakto nisu smeće nego sirovina, mi ih pretvaramo u smeće, miješamo otpad i na kraju krajeva povrat tih sirovina u RH je na izuzetno niskoj razini. Zato ja mislim da bi trebali povećati tu napore i zato ću podržati i podržavam sve one zakone koji idu u tom smislu, pa ću podržati i ovaj. Ono što, kao i kolege iz drugih stranaka, mogu primijetiti da nažalost u RH zaštita okoliša i te teme daleko na začelju interesa i hrvatske Vlade, nažalost i društva, i najviše se priča o tome kada imamo situacije kao što smo imali sada primjerice opasku g. Preleca da u Gradu Zagrebu nemamo zelene otoke nego klasične deponije smeća i na kraju krajeva po gradu u ovom trenutku vidimo na sve strane mini odlagališta otpada koje vrlo loše se sanira i po prilici dosta neorganizirano odvozi i građani su vrlo nezadovoljni, da ne govorim sporu i nikakvu reakciju po pitanju odvoza građevinskog materijala poslije potresa 22.3. ove godine jer smo imali situaciju gdje je defakto 3 tjedna cijeli grad bio zatrpan, tek se u zadnjih nekih 10-tak dana počelo nešto intenzivnije odvoziti otpad odnosno građevinski otpad i to pokazuje da u biti nemamo prave reakcije na gospodarenje otpadom, nemamo pravu ni proaktivnu situaciju sa, sa izvršnim tijelom, sa ministarstvom koje bi trebalo sanirati te stvari jer kad prolazite do Vlade RH ili do Nacionalne sveučilišne biblioteke sigurno prolazite u gradu pokraj mnogih mnogih mini odlagališta, da li građevinskog otpada, da li drugog otpada i da jednostavno nitko ne reagira, a ni sa razine države da upozori Grad Zagreb da to, to raščisti nego građani se moraju sami organizirati, raditi pritisak, pokušavati dovesti svoj grad u neki u neki red, nažalost to je sudbina koju nas u ovom trenutku, koja nas u ovom trenutku sve skupa u Zagrebu obilježava. Vidjeli smo, danas je bio i novi manji potres, neko se može našaliti da nas to priroda kažnjava zbog toga što imamo gradsku vlast koja se ne brine baš o okolišu i sa te strane da je to možda neki, neki signal da bi trebali promijeniti stvari u Gradu Zagrebu. Ja se slažem sa prirodom i molim je da prestane to raditi i da ćemo vrlo brzo promijeniti Bandića, da nema potrebe za novim potresima da nas na taj način dalje nastavi upozoravati. Tako da, ono što, što bih htio ovdje reći da očekujem od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da se malo više uključi, ne samo na ove teme koje sam rekao nego i na temu uključenja naših sugrađana na plinsku mrežu. danas je ovdje ministar reko jednu stvar koja je za mene nezamisliva. Znači, tek kaže kad se sve procedure naprave, kad se sve uskladi, građani će bit priključeni. Pa to može trajati mjesecima. Izvolite prilagoditi procedure, izvolite napraviti određene konkretne akcije jer u ovom trenutku imamo tisuće i tisuće naših sugrađana u Gradu Zagrebu koji nisu prikopčani na plin, koji nemaju toplu vodu ni grijanje, hvala Bogu vrijeme je sad nešto toplije, ali nemaju toplu vodu već više od mjesec dana. I nevjerojatno je da Ministarstvo energetike nema nikakvu komunikaciju, niti se uključuje u proces gdje defakto deseci tisuća sugrađana naših su pogođeni sa ovom, sa ovom pojavom i ništa se ne rješava. Izvolite to riješiti. To tražim od vas kao zastupnik građana Grada Zagreba i kao onaj kojem je u interesu da se država konačno uključi u sanaciju posljedica potresa 22.3.2020.g. Hvala vam lijepo. Nemamo replika, pa idemo na iduću pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Mišić, izvolite. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala predsjedniče sabora, poštovane kolege i kolegice. Kada govorimo o okolišu i otpadu koji se dešava u hrvatskoj državi vratimo se prije 30.g. i sjetimo se kako su izgledala, kako su izgledala odlagališta smeća u našim gradovima, pa spomenut ću i svoj grad Vinkovci gdje ja živim, gdje je odlagalište bilo daleko, jedno 300 metara od bolnice, praktično u centru grada danas kad gledamo. To su takva vremena bila. Istina, nama je trebala evo 30.g. da se samo prilagodimo koliko toliko da taj otpad pokušamo sanirati i pokušamo se držati pravila. pravila. EU je velika sredstva daje za sređivanje otpadni, otpada odlagališta, prečistača, kanalizacije kroz sela, puno novaca dolazi iz EU, kao što znamo i gruntovnica i svega drugo što EU potiče da se razvijamo. U našim glavama i danas, ali da ne kažem ranije, nikada nije stojalo, mogli smo uzeti vrećicu, baciti svugdje gdje god nam je bilo usputno, da ne kažemo dole na moru da su bacali smeće u more, da su bacali aute, da su bacali gume i takve stvari koje ovaj narod u ovih 50-70.g. nije naučio kulturi. Danas možemo biti, možemo slobodno reći, dostigli smo jedan nivo gdje ipak neke stvari radimo, ali ja osobno nisam zadovoljan, nisam zadovoljan što pravimo problem od svega što dotičemo. Ne mogu vjerovati da nam je trebalo toliko godina da napravimo zelene otoke, da napravimo reciklažna dvorišta, da promijenimo kante za smeće, da ih malo češće vrtimo, da ih češće odlažemo, u stvari da ih vozimo, da ne zatrpavamo, pa evo i Zagreb, da ne kažemo kako izgleda, ali sve je to malo poboljšano. Gledajući Beč pa gledamo da imaju reciklažno dvorište, imaju reciklažu, preradu u centru. To su europski gradovi. Mi to još nismo dostigli, imamo čak neke naše firme koje proizvode nekakve stvari, gledao sam televiziji, čovjek nudi za razdvajanje smeća ali u Hrvatsku je izgleda teško prodat. To je jedan problem kulture građane, kulture i vlasti, mi stalno donosimo zakone ali se ti zakoni do kraja ne primjenjuju. Ove sve uredbe, to je europska uredba, europski zakoni. Evo, u Slavonskom Brodu, gledali smo, evo godinama zagađuju Slavonski Brod iz rafinerije. To je problem bio, naravno, država je naša reagirala, ali koliko godina treba proći da to sve riješimo, da se plin valjda nama priključi. Tako isto imali smo Karepovac u Splitu koji se evo, pokušava riješiti i rješava ali se onda stanovništvo buni da njemu smrdi jer to je nemoguće drugačije riješiti .../Govornik se ne razumije./... u tome, vjerovatno su to stručnjaci napravili kao je trebalo uraditi ali, 50 g. se bacalo, svi su šutjeli. Interesantno, sad kad se rješava, opet smo u problemu. Mi smo valjda takva nacija, takav narod i kad idemo nešto raditi, uvijek se nađe neki problem, nama treba godinama da gruntovnice posložimo, da posložimo sve osnovne stvari koje bi trebali raditi i što god bi se radilo, imamo protivnike ili udruge neke koje prosvjeduju protiv ovog ili onog. Teško je u ovakvom društvu i postaviti sve zakone i ispunjavati zakone. Mi kao narod moramo a i sami saborski zastupnici iz ovih klupa, govoriti ono što bi trebali, istinu o onome što se dešava u društvu. Zato je problem kada svaka lokalna zajednica ima svoju politiku, jedni su odradili, drugi nisu. Evo mi smo u Vinkovcima prije 20-ak godina napravili pročistač kanalizacije. To bi trebao imat danas svaki grad. Ja ne vidim razloga zašto nema to svaki grad. Da li su ljudi koji rade u lokalnim zajednicama ili općinama neradnici koji ne rade svoj posao i koji ne izvršavaju ono što trebaju, ali na kraju opet nisu krivi. Naravno da su krivi. Svatko tko ima određen i zakon i što treba raditi, treba raditi. Evo imali smo i koronu, pa smo vidjeli da smo tu stvari postavili na dobro mjesto zasada, nadam se da ako se mjere popuste, da nećemo doći u jedan veći problem, ali narod je koliko-toliko moramo reći, poštivao te mjere, Vlada je napravila dobre odnose, slušala je struku i vidite da imamo uspjeha. E tako svugdje moramo slušat struku a mi se u sve petljati ono što ne znamo ili znamo. I to je problem i to je jasna stvar koju trebamo svi ovdje ili podržati ili osporiti nešto. Ja nisam sa ovim zadovoljan do kraja ali ipak, pomak smo napravili. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolega Felak, izvolite repliku. Poštovani kolega Mišiću, slažem se sa vašom raspravom, ali kao nadopunu raspravi, htio bi istaknuti da ste dobro primijetili da su stvoreni uglavnom uvjeti po svim jedinicama lokalne samouprave, da se vrši razvrstavanje otpada, da se taj otpad odvozi, da znači ljudi imaju prilike odložiti otpad, da ga ne trebaju bacati u prirodu, šume, na polja i gdje ga sve odlažu no nažalost i zadnjih mjeseci smo svjedoci toga, upravo to obično eskalira u ovo proljetno doba kad ljudi krenu sa nekakvim radovima, da se dio smeća i dalje odvozi na za to neprimjerene površine. Da li se slažete da bi možda u takvim situacijama ipak i kazne, znači represija morala biti veća i da bi se trebalo dati veće ovlasti i komunalnim redarima i svima onima koji bi o tome trebali brinuti i da bi cijela ta procedura kažnjavanja trebala biti puno brža pa bi onda bila i efikasnija? **Jandroković, Hvala. Kolega, slažem se ja u potpunosti, kazne bi trebale biti drastičnije, sigurno, i treba kažnjavati. Ne može neko uzeti vreću i baciti je u jedan kanal i bilo gdje. Vratimo se 30 g., posebno vi na moru, ja kad sam dolazio, pa sam vidio koliko je smeća bilo na parkinzima, gdje su stajališta autobusa, da ne kažem i po plažama. Slažem se, ali sve firme koje uvoze danas da li bijelu tehniku ili .../Govornik se ne razumije./..., oni plaćaju za reciklažu, znači svaki stroj, evo mašina koja ulazi ili hladnjak se plati negdje i to moramo znati. Znači novac ima, uplaćen, samo ga trebamo znat rasporediti, kome dati da to radi, e to je sad ovo pitanje o kojem bi mogli mi svi raspraviti u Saboru, ali takva su vremena, mislim da smo ipak uznapredovali, ne ono u potpunosti koje bi se i ja složio Idemo na zadnju raspravu, poštovani kolega Bulj, izvolite. Jel vam to i završno u ime kluba, da, da, izvolite. Hvala. Predstavničke Vlade, poštovani građani. Hrvatska donosi zakone i uredbe, prepisiva ih svakodnevno, nažalost, u stvarnosti, u primjeni, svjesni ste, svjedoci smo kako se odnosi Ministarstvo okoliša koje bi trebalo štititi okoliš i svi, agencije, fondovi koji bi trebali štititi okoliš, kakvo je stanje u okolišu i ne bi se složio da Hrvatskoj nešto previše daje EU, Hrvatska pola milijarde eura godišnje uplaćuje u članarine u EU-u, takva da sva solidarnost EU-a u ovome trenutku korone krize nije baš na visokoj razini bila prema velikim državama, ako bude raspodjela, otići će puno velikim državama, pratite bez obzira šta mi sad predsjedamo EU-om, vidjet ćete koliko će dobiti sredstava primjera Mađarska bez obzira šta se premijer naslikava sa svim svojim prijateljima iz EU-a, vidite, pogledajte, vidjet ćete odnos prema po glavi po stanovnika koliko će ko dobiti sredstava za korona krizu, to ćete vidjeti. Prema tome, hrvatski narod ništa ne dobiva mukte, hrvatski narod jedino dobiva, ova Vlade naredbe i uredbe i direktive koje mi prepisivamo a u stvarnosti je kaos, loši projekti, gospodarenje otpadom je katastrofalno, da bi pokazalo nekakve učinke, ministar Čorić je ugasio tj. ukinuo 28 odlagališta nasumice, nelogično prevozeći po 100, 200 km otpada autoputom ugrožavajući promet, čađa iz vozila, stari kamioni dizelaši koji nisu prilagođeni, di se neselektivni otpad prevozi gdje ima i ovih kemikalija, pesticida,

Tri puta skuplji otpad Vrgorčanin, a Cetinsku krajinu zatrpaje otpadom i naravno žao mi je što nije bučnije oglasio moj kolega koji je gradonačelnik odlaže taj otpad na odlagalište Mojanka Ivan Šipić, otišao je sastanak prije 3-4 mjeseca i rekao bit će sve riješeno sa gradonačelnicima Sinja apsolutno. Ne da nije riješeno nego i dalje pokušavaju kamionima odložiti otpad ali ga neće odložiti. I zbog Vrgorčana i zbog Sinjana i zbog Bračana i zbog Šibenčana i zbog Kninjana koji ispaštaju loše politike prema okolišu. A loše politike su toliko vidljive da samo lagune u Kinu kad pogledate uz rijeku Krku u središtu Kina uz tvornicu sadašnju Div, da jednostavno je nacionalni park, ne samo šta su vode ugrožene nego Nacionalni park Krka je ugrožen, ali puno bitnije je ministru okoliša imenovati osobu za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka koja ima, koja je kužala u nas se kaže kad igrate na karata, akužao si nešto, akužala mi u Dalmaciji, tako kažemo, akužala je dvije stranačke iskaznice HNS-a odakle je pomoćnik i HDZ-a. I bez obzira što imamo puno stručnije i kvalitetnije ljude čak koji su stručni i kvalitetniji i imaju status branitelja hrvatskog, on je imenovao takvu osobu, kako mu je Duić predsjednik HDZ naredio ovaj Šibensko-kninske županije tako čovjek radi. Nije to skrb o okolišu. Ne možete projekt Lećevice evo smije se kolega iz HDZ-a zna da sam pogodio oko Dujića šefa doli, lokalnog šerifa tj. regionalnog Šibensko-kninske županije. Na taj način ne može funkcionirati okoliš. Štetni projekti i loše gospodarenje otpadom će nas dugoročno koštati. Primjer Marišćine je vidljiv koje imaju ljudi posljedice centar za gospodarenje otpadom, nemamo kompostane, nemamo odvajanje otpada, nemamo reciklažna dvorišta, nemamo apsolutno ništa, možemo se mi pozivati na ovo na ono, ali ne može past napamet nakon Marišćine nekome u Lećevici koja je povezana u srcu Zagore, povezana sa svim izvorištima voda u kršu našem, ne može se dogoditi da baš tu guraju uporno centar za gospodarenjem otpada, imamo 10 direktora, zamjenika, pusti milioni se ulažu, ništa se tu ne radi, znači mi moramo se okrenuti gospodarenju otpada kao što je na otoku Krku, kojega je profesor Slaven Dobrović, profesor Rušić, taj projekt njihov napravili koji se sad implementira već 70% otpada se odvaja i zarađuje se na otpadu. Mi moramo zaustaviti štetne projekte zbog budućnosti, očuvati naš okoliš, a poglavito vode, vode u Ustav kao osnovno ljudsko pravo, Zakon o zaštiti krša i Zakon o zaštiti rijeka od izvora do ušća. Hvala lijepo. I završno u ime predlagatelja poštovani državni tajnik Ivo Milatić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici zahvaljujem se svima na raspravi u vezi ovog zakona koji se tiče uredbe koju prenosimo u hrvatsko zakonodavstvo. Na samom početku je bila tema oko jezika i izričaja, činjenica je da je riječ onečišćenje korišteno još 2013. godine i jednostavno se kao takvo se nastavilo koristiti. Možemo raspravljati o tome da li je zagađivanje i onečišćenje, ajmo reći jači termin od onečišćenja ali ostavimo to za za nekakav drugi put kada ćemo ovaj eventualno zakon mijenjati pa treba dobro promisliti koliko bi eventualno mijenjanje tog izričaja impliciralo mijenjanja razno raznih podzakonskih i ostalih zakonskih akata pa da radi jedne riječi ne bismo stvorili veći posao nego što u istini to je. Što se tiče ovaj same teme zakona i ono što ste vi gospodine Bulj i gospodin Dobrović naglašavali i oko određenih stvari koji se događaju u poljoprivredi, činjenica je da se sve više vodi računa i pazi oko samog ovaj oko same te problematike korištenja ovaj zaštitnih sredstava, zbrinjavanja otpadne ambalaže i činjenica da u Hrvatskoj svaku godinu sve više imamo ekoloških proizvođača ide u prilog tome da se u stvari sve manje ovakvih potencijalnih ugroza pojavljuje u našem okolišu i mi svi smo svjesni toga da je samo ekološka proizvodnja i forsiranje što čistije proizvodnje u stvari najbolji odgovor na ovaj zakon jer stvaranjem drugi prilika koje ne stvaraju neprilike i ostvari naša tema. Što se tiče Diva i onoga što je gospodin Zekanović inzistirao da se da odgovor, evo dok je trajala rasprava uspio sam dobiti nekakve informacije od strane Hrvatskih voda. U tijeku je javni natječaj za izradu sanacijskog programa kojeg provode Hrvatske vode. Izradu programa prema sporazumu financiraju u istom omjeru Hrvatske vode, Županija Šibensko-kninska, grad Knin i sama tvornica Div. Po izradi sanacijskog programa znat će se koliki je ukupni iznos same sanacije, koliki će biti ukupni iznos same sanacije, apsolutno priči će se sanaciji i vrlo izvjesno će se za to morati koristiti sredstva EU kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer vam je činjenica da tih, da će to biti značajan ovaj zahvat. Ono što je gospodin Zekanović spomenuo da nema smisla da se sada troši sredstva vatrogasci, mislim činjenica je ono što već postoji godinama moramo držati pod kontrolom na način da se na takav način reagira ako ne daj Bože dođe do nekog onečišćenja i da se to odmah spriječi, a ovo je u stvari tema isto tako i za Zrmanju što ste gospodine Bulj govorili. Jasno isti način treba riješiti i to jer jednostavno problem neće nestati, njega treba ukloniti. Šta se tiče ovaj rasprave gospodina Vlaovića i ovoga produktovoda za rafineriju u Bosanskom Brodu, činjenica je da ovaj malo to je sada ajmo reći ovaj ide sporije nego što smo se mi nadali neovisno o tome što država to ne radi nego radi jedna privatna tvrtka. Ali, koliko imam informacije, radovi su na sanaciji krenuli, oprema je nabavljena, sve potrebne dozvole su u tijeku već prilično donesene, samo upisivanje u ZK uloške jer je trebalo i vlasništvo promijeniti jer je to prije bilo u jednom vlasništvu, sada je to došlo u drugi. Svakako imamo obećanja da projekt ide i da će skoro završiti. Istina Bog, ne mogu sada ovdje dati konkretan termin, ali svakako nije situacija takva da ne možemo bit optimisti da će to vrlo brzo ići. Što se tiče teme oko prevoženja otpada, činjenica je jedno da sva ta silna odlagališta treba smanjiti na neki racionalni broj i koliko god se nama to čini da je to sada preveliki put voženja tog otpada, potrebno je da se ta odlagališta smanjuju. Ja se sjećam nekih vremena koji nisu tako davno bili, gdje smo mi morali doslovno ljudima kontejnere stavljati pred kuće da se nauče uopće stavljati svoj otpad u kontejnere, bez naplate, to je trajalo, recimo, u mojoj općini je to trajalo 10 i više godina bez naplate, samo da se ljudi nauče odlagati otpad. Sjećam se silnih odlagališta, recimo, ja sam sa jednog srednje dalmatinskog otoka i nisam mogao vjerovati da smo na desetine kamiona sprešanih olupina od automobila iznijeli iz otoka, tako se po cijeloj državi radilo sve ove godine, ne možemo govoriti da nije ništa napravljeno o otpadu. Puno je takvih akcija napravljeno, puno je okoliša očišćeno, veliki su tu napreci napravljeni i ovo što ste vi rekli da nema smisla ukidati 28 odlagališta, mi apsolutno mislimo da ima smisla. Tu bi se s vama mogao složiti da treba onda promisliti da taj cijeli transport bude, što je moguće čistiji, da bude možda u novim kamionima na LNG, sutra možda na vodik, da bude obnovljiv, da znači ta cijela priča prevoženja otpada ne stvara neki novi ali to je, vjerujte mi puno lakše organizirati nego zatvaranje otpada, zatvaranja otpada i prebacivanje u centre za gospodarenje otpadom je puno veći posao i zahtjevniji i još jedanput moram ovdje, imam svojih kolega koji se u ministarstvu ozbiljnije bave otpadom, ja sam ipak u ovom drugom području, ovaj da mi isto nije jasno kako g. zastupnik Dobrović stalno govori o CGO-ima, a ustvari on je bio taj koji je sve te CGO-e i definirao i pokrenuo. Što se tiče rasprave g. Mrsića na temu Plobesta, samo mogu reći da ne stoji to da ministarstvo baš, da ne radi ništa, da je to nekakva katastrofa, ministarstvo je donijelo zakon, riješilo problem na način kao što je najbolje moglo kroz taj zakon. To što, pretpostavljam, da uvijek kao kod svakog zakona nekog tko je nezadovoljan, nadam se da će se naći i za to rješenje, ali činjenica je da je ovdje donesen zakon, da se konačno taj dio problema mogao riješiti. Mogle su to administracije prije raditi pa nisu. Ova administracija je to napravila. Što se tiče priključka plina u gradu Zagrebu, što g. Maras se malo čudi kako je ministar rekao da trebaju sve službe napraviti svoj posao, da bi do priključka došlo. Ja bi pitao g. Marasa, a što kada bi ministarstvo sada išlo forsirati na nekakvu silu da se to na, da preko procedura i uz ne sve moguće kontrole i da, ne daj Bože, nakon postavljanja takve instalacije netko pogine. onda bi bilo što ste forsirali. Mislim, nije postavljanje plina nešto što je bezazleno. Znači, tu se točno zna procedura i nažalost vjerojatno će to trajati neko vrijeme, ali se sve to mora napraviti, atesti, dimnjačari, sve ono što treba biti, to treba biti. Problem je da su to zgrade stare, derutne koje su jednostavno na takav način problematične. Svakako ovaj, ja se zahvaljujem na raspravi i eto, drago mi je da je velika većina ustvari izjasnila se da će ovaj zakon podržati i u to ime se zahvaljujem.

Uvaženi predsjedavajući. Pa htio bih pitati predstavnika ministarstva. Da li je tražio suglasnost stanovnika koji žive u neposrednoj blizini Trgovske gore gdje se planira deponirati nuklearni otpad iz Krškog? Krškog? Također, zanima me da li ga je zanimalo možda i što misle stanovnici preko granice u BiH koji žive također, tik uz taj lokalitet, što oni misle o tome i ako nisu pitani stanovnici koji tamo žive, da li to smatra propustom i da li smatra normalnim da se bez suglasnosti građana, odnosno, ili protivno njihovoj volji njima nameće doslovce, u njihovo dvorište skladište radioaktivnog otpada. Hvala. Hvala na pitanju g. saborski zastupniče Pernar. Iako to nije tema ovog zakona, mogu vam odgovoriti da jasno je da bilo kakve aktivnosti koje će se potencijalno događati na lokaciji koju ste spomenuli, ona se ne mogu dogoditi bez točno zakonom propisanih procedura, a to znači da će biti uključena i široka javnost, uključujući i ljude koje ste spomenuli. Znači da ništa mi nismo napravili što nije u skladu nije u skladu sa svim propisima koji do sada postoje, a to je program koji je Vlada donijela to su sva ona dugogodišnja promišljanja o potencijalnim lokacijama u RH koja su sve ove godine poznata. To je i postupak donošenja državnog prostornog plana koji je u tijeku, to su prostorni planovi koji su se na lokalnoj razini donosili pa su se u zadnji čas bez suglasnosti nadležnih državnih tijela mijenjali, svakako jasno da će kompletna javnost, i Hrvatska Hrvatska i ona preko granična sukladno svim pozitivnim međunarodnim hrvatskim propisima biti uključena u ovaj, u, u postupke koji bi, ovaj u konačnici imali na temu da bi se tu potencijalno napravilo eventualno odlagalište. Znači ništa to nije gotovo nego je u postupku. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Predstavniče Vlade, što se tiče gašenja tj. ukidanja 28 odlagališta, to je jedna nerazumna odluka bez ikakvih kriterija, nekome je palo na pamet, govorim to 1000 puta, iz Vrgorca prevoziti otpad u Sinj, to nećete. To može vam šutiti Ivan Šišić, gradonačelnik koji odlaže također tu otpad, ali nećete, još ga niste odložili, neće vam dat narod. Brnaza, ogromnoga mjesta, Sinja, ti ljudi koji tu žive, Dicma, oni šute načelnici i gradonačelnici zašto što moraju šutit ali neće vam dat narod. Jel to razumna odluka da vi prevozite 120 km otpad s jednog odlagališta, istih sanitarnih uvjeta, i di, uz rijeku Cetinu? Naravno, to je najbolje, palo je to ministru na pamet. se tiče samih odlaganja otpada, pa naravno da je bolje da su manja odlagališta, kompostane, reciklažna dvorišta, odvajanje otpada

**Milatić, Ivo** Hvala. Što se tiče odluke, ja mislim da je to razumna odluka i ne mislim da je to ministar to nerazumno napravio. To što će proći, što neće proći, pustimo da to vidimo kako stojimo zakonski i kako po zakonu i po propisima nešto može biti a s vama bi se jedino složio da je jasno odvajanje i sortiranje ustvari rješenje da se što manje tog otpada kojeg se u konačnici odvozi na odlagališta vozi i to na takav je to jedino moguće riješiti.

Direktno me zanima odlagalište otpada Piškornica. Bili smo 2017. g. u poziciji da je bila isplaćen onaj milijunski bonus bivšem direktoru Piškornice u jednoj aferi sad trese evo i druga afera koja je u lokalnim medijima da se radi o ogromnim količinama otpada koje praktički odložen u Piškornici, koji se ne slaže sa otpadom koji se prikazuje da je odložen u Piškornici. Ne znam, pa me zanima da li ste vi upoznati sa tom predviđenom novom aferom što se tiče odlagališta smeća u Piškornicu, u Koprivničkom Ivancu? Hvala. **Milatić, Ivo** Ako vi mislite odnosno lokalna samouprava koja pretpostavljam iz koje ste dobili te informacije misli da nešto tu nije u redu, jasno, neka zakonskim putem obavijesti nadležne inspekcije uključujući i naše ministarstvo, mi ćemo itekako pogledati, vidjeti o čemu se tu radi i jasno, o tome vas izvijestiti. Sada da vam nešto paušalno kažem jel ovako ili onako, to apsolutno nema smisla.

ovih dana je aktualna tema koja je pokrenuta iz Europskog parlamenta, više od 200 europarlamentaraca, ekoloških udruga pa i poduzetnika se uključilo u plan Zeleni uzlet. Pitanje da li se Hrvatska i vi i vaše ministarstvo planirate u to uključiti, smatram da bi trebali jer cilj je da konačno spriječimo zagađivanje okoliša, da ide se ka zelenim ekonomijama, zelenim radnim mjestima i na taj način bi Hrvatska dala sigurno svoj doprinos jer ima perspektivu. Pogotovo spomenuli ste ekološku poljoprivredu, da, povećava se broj hektara u ekološkoj poljoprivredi, povećava se broj proizvođača međutim, nismo riješili tržište za njih a ovih dana evo i otvoreno pismo ministrici, piše udruga proizvođača Život zbog toga što se 67 ha uzima jednom ekološkom proizvođaču jer je u javnom-vodnom dobru. To dva ministarstva moraju usuglasiti a ekološka poljoprivreda je naša budućnost i nadam se da se sa mnom oko toga slažete.

za izradu ovog produktovoda do Bosanskog Broda koji vas interesira, evo, preneseno mi je da 1.12. očekuju isporuku plina za Bosanski Brod, eto da znate. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Damir Felak. Poštovani državni tajniče, moja replika ide u pravcu onoga što je već rečeno, a to je regionalni CGO Piškornica. Čuli smo ovdje da izneseni čitav niz optužbi na rad tog centra, te optužbe su u lokalne medije došle od strane HSS-ovog predsjednika županijske organizacije, ujedno i načelnika općine Koprivnički Ivanec koji je optužio regionalni centar da pojednostavljeno rečeno, nezakoniti način gospodari otpadom na tom centru pa vas ja pitam, da li, ono što je već i upitano, da li imate kakvih saznanja o tome? Jasno, ni za jednu njegovu optužbu nije bilo nikakve argumentacije i Piškornica sanacijsko odlagalište je preko svog direktora odgovorila da su sve to insinuacije i jednom riječju neistine ali da li će u konačnici neko za to odgovarati i da se utvrdi ko je ustvari u pravu i da li će takve paušalne optužbe, da li mogu dovesti do toga da se zaustavi projekat regionalnog CGO-a Piškornica? Hvala lijepa.

ovdje iznosi netočne navode da je načelnik nekoga prozivao da je iznosio, načelnik Koprivničkog Ivanca, g. Šegović je samo tražio da se podaci koje je Državna geodetska uprava i ovlaštena tvrtka, koji su snimili stanje na odlagalištu, ti podaci javnosti daju na uvid i da se utvrdi dal je provedeno sve u skladu sa zakonom, a činjenica da građani sumnjaju, a ovi podaci će koji, koje je Državna geodetska uprava napravila dati podatak je li to u skladu sa zakonom ili nije. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Dobro, ovo nije bila povreda 238., al evo, pred opomenu. Imamo slijedeću povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Felak. **Felak, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, također čl. 238., g. Vlaović je sam u svojem izlaganju izrekao upravo sve ovo što sam ja ovdje ponovio, tako da ne vidim zašto se osjetio povrijeđen Poslovnik od moje strane kada sam ovo pitao državnog tajnika da on to pojasni ipak s pozicije ministarstva. Znači, g. Švegović je iznio te optužbe u javnosti,

Hvala. I ja ću odgovorit na isti način kao g. saborskom zastupniku Madjeru. Ako do nas dođu prijave i ti dokumenti o kojima je riječ jasno ćemo mi sukladno zakonu postupiti i ispitati i o tome obavijestiti one koji su prijavili.

se desio potres, što smo i danas imali prilike malo i osjetiti kako to izgleda kad se nešto malo manje trese, rezultat toga između ostalog je i velika količina građevinskog otpada. Za očekivati je da ta količina građevinskog otpada bude još i veća, pogotovo kad za očekivat je da krenu i ozbiljne rekonstrukcije, izmjene i pojedinih konstruktivnih dijelova. Sad ono što se radi, vozi se na Jakuševac i tamo se deponira taj građevinski otpad. Ono što mene zanima je slijedeće. Da li je gradonačelnik Grada Zagreba zajedno sa ministarstvom sjeo, malo razgovarao i vidio što se tu može napraviti. Jel iz tog građevinskog otpada se između ostalog može stvoriti i nova vrijednost, može se stvoriti i novi proizvod. Mi to trebamo, to može bit jedan i od poticaja i razvoja gospodarstva nakon ove katastrofe koja nam se desila sa koronom, a u Zagrebu i sa potresom, pa me zanima da li su išli razgovori u tom smjeru?

potpredsjednik Vlade Štromar obavijestio naše ministarstvo, to sam vidio, da postoje tvrtke koje su sposobne taj otpad reciklirat na način da bude uporabljiv, tako da povedemo računa kada ovaj novi zakon bude pisan da se ta komunikacija između nas i njih i grada i svih uspostavi da se to dogodi. Tako da ćemo vodit računa kad se ovaj zakon sada bude donosio da ne bude prepreka za to.

prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika.